Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Četrnaestom sazivu.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 97 narodnih poslanika.Radi

jedinice.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno ukupno 109 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: gospodin Uglješa Marković, gospodin Radomir Lazović i doc. dr Rastislav Dinić.Nastavljamo pretres u pojedinostima o četvrtoj tački dnevnog reda - Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama.Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Zoran Lutovac, Filip Tatalović, dr Nenad Mitrović, Dragana Rašić, dr Ksenija Marković i Nebojša Novaković.Primili

a može bliže urediti uslove i zahteve u pogledu kvalifikacije i znanja zaposlenih iz stava 6. i 7. ovog člana, kao i način sprovođenja njihove obuke.Naša intervencija nije samo jezičke prirode, nego suštinski, smatramo da to nije opciona stvar, već to treba propisati kao obavezu Narodne banke Srbije, naročito u onom delu koji se tiče neophodne kvalifikacije zaposlenih.Gospođa Tabaković je na kraju jučerašnjeg zasedanja dala i jedan širi kontekst ovog zakona, pa je pokušala građanima Srbije da objasni da nije svako zaduživanje apriori loše, čak je iskoristila i jedan primer kako bi se to približilo bi se to približilo građanima Srbije da to lakše shvate, da nije isto podići kredit za letovanje ili, ako sam dobro razumeo, podići kredit i kupiti stan, jer je to je investicija u budućnost koja će ostati deci i unucima.Gospođo Tabaković, u tom delu apsolutno mogu da se složim sa vama, ali vi, kao i sve vaše kolege ovde, uporno i vrlo disciplinovano pokušavate da kreirate jednu lažnu dilemu, to su bazični saveti savetnika za medijski nastup. Onog trenutka kad nemate dovoljno argumentacije, vi kreirate neku lažnu dilemu i onda debatujete oko toga.Dakle, uporno pokušavate da spočitavate da je neko u ovoj sali protiv bilo kakvih infrastrukturnih projekata. Naravno da niko razuman nije protiv infrastrukturnih projekata, to je razvojna šansa za Srbiju. I da, svesni smo da naša država do takvih projekata ne može da dođe bez da se zaduži. Ali, gospođo Tabaković, mi smo protiv nečega drugog.Iskoristiću vaš primer da bih da bih pojasnio. Nije isto ako se glava porodice zaduži da kupi stan vrednosti 70-80 hiljada evra a podigne kredit od milion evra i onu razliku novca potroši, a unucima i deci ostavi stan vrednosti od 70 i 80 hiljada evra, a dugove u iznosu od milion evra. To nije razvojna šansa. To nije investiranje u budućnost. To je dužničko ropstvo i mi smo protiv toga.Dakle, vi podižete kredite za infrastrukturne projekte koji se plaćaju višestruko više i onda ne čudi kako se dolazi do sredstava da se kupi vikendica od, pazite sad, tri miliona evra. Ili proslavite rođendan koji platite milion evra. Ja sam siguran, kolege, da ni vi tu koji sedite sa te strane to ne podržavate i ne odobravate. Protiv toga smo u svakom slučaju mi iz Narodnog pokreta Srbije. Zahvaljujem.

Molim vas samo da taj primer sledite svi.Danas radimo po dnevnom redu.Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Novaković, Slavica Radovanović, Đorđe Stanković, Ana Eraković,

U članu 5. reč: "može" zamenjuje se rečicom: "će".Ja bih se malo osvrnula i na jučerašnji dan, i zato što smo juče ipak malo pričali o stanovima za bezbednost i samo bih želela ovde da kažem, juče ste prisustvovali času kako se vodi i kako poslanice u različitim političkim strankama, koje su na različitim ideologijama i sa različitim pogledom na određene stvari razgovaraju na jedan pristojan i na jedan uvažavajući način.Drage kolege pojedine, tu iz prvih redova, ugledajte se na jučerašnji deo kako se vodi sednica i kako razgovaraju kulturni i obrazovani poslanici.Što se tiče dela gde sam ja nazvana kao samoprozvani pukovnik, ja zaista smatram da narodni poslanik koji je izneo jednu takvu sramnu izjavu treba da se izvini svim pripadnicima Ministarstva, jer je takvom jednom rečenicom potpuno unizio jedan sistem, jednu uredbu o karijernom napredovanju policijskih službenika, i on je skroz

Ne možemo istovremeno vi i ja. Dozvolite da vam dam objašnjenje. Možete da govorite isključivo o amandmanu, povežite to sa amandmanom. Evo daću vam reč.

čak i poslanicima vladajuće koalicije juče nisam davala mogućnost da se javljaju po Poslovniku i nisu imali osnova za repliku. To meni ne možete da spočitate. Ali, vidim da ste svi pomalo podjednako nezadovoljni, opet vas, vraćam, imam određene rokove, dajte da se držimo dnevnog reda i svi ćete dobiti reč kada budete imali osnov. Vi sada govorite o amandmanu , izvolite. Ne možete da me prekidate dok imam svoja dva minuta o amandmanu, ovde je uvređena jedna čitava kategorija policijskih službenika, a posebno onih policijskih službenika koji verno rade, a ne oni koji su ovde došli sa traktorom, a izlaze sa mercedesom iz ove Skupštine.Prema tome, narodni poslanik mora da se izvini svim policajcim, a posebno gospodin, meni je jako jako žao što u vašim redovima nemate ovako karijerne kvalitetne… **Marina

Ne može da se obrati, dok se ne izvini ovim policijskim službenicima, zato što se ovde policijski službenici nazivaju polukovnice koje samo lepo izgledaju. Ja ne mogu, prema tome, dugujete jedno izvinjenje, polukovnice koje samo lepo zvuče, to je narativ SNS, za sve i evo ovde kolege koji vas čuva, čuvaju i vaše visoke funkcionere. Prema tome, dokle god mi se ne izvinete za to što ste rekli da sam samoprozvana, nećete nećete nastaviti da pričate ovde ni o čemu. Možete da sednete na vaš traktor i da se vratite i da obrađujete zemlju.)Gospođo Radovanović, prvo niste smeli da priđete po Poslovniku na koji se često pozivate kolegi koji govori. Vi možete samo meni da se obraćate, nema direktnog obraćanja. Možete samo da govorite o amandmanu, a verujem da je taj zagrljaj gospodina Rističevića bio jedno veliko izvini.Možemo sada da nastavimo, hvala.Molim vas gospodine Rističeviću, prijavite se.

žao mi je, ali stalno me pozivate i opominjete sa Poslovnikom, na osnovu člana 109. izričem opomenu gospođi Radovanović, zato što sprečava govornika u izlaganju. I tako možemo da nastavimo, opomenu za opomenom, jel to želite ili želite da govorite? Vi i dalje onemogućavate poslanika da govori.(

uopšte nisam govorio od jutros, koliko se ja sećam. Ali, bože moj.Ja sam želeo da govorim o amandmanu o sumnji u verodostojnost platnog prometa. Gospođo Tabaković, ja ću navesti nešto što sam podneo krivičnu prijavu zbog razumne sumnje u verodostojnost platnog prometa , koji se desio između Šolakovog SBB, odnosno United Medija i njegovih kanala. Dakle, kao što je poznato, Šolak ima 30 prekograničnih kanala registrovanih u Luksemburgu. Luksemburški operator mi je napisao na moje pitanje da oni tamo ne emituju program, da jesu registrovani, ali program ne emituju. Kada se nešto ne emituje, samim tim ne može ni da se reemituje, bez vakcinacije ne može da bude revakcinacije. Početnog programa nema.Gle čuda, novac koji se prikupi u Srbiji od pretplate za SBB i novac koji se nezakonito stekne emitovanjem domaćih reklama, suprotno članu 27. Zakona o oglašavanju, taj novac koji se prikupi se šalje u inostranstvo, odnosno vrši se platni promet za navodno reemitovanje koje ne postoji. Znači, plaća se usluga koja ne postoji i s toga sam pre dve godine podneo krivičnu prijavu i da vam kažem da je ta krivična prijava u postupku i da nije odbačena.Znače, ne možete platiti uslugu u inostranstvu koja ne postoji, jer se to smatra pranjem novca.Dakle, očigledno je da ova grupa koja pokriva to pranje novca, koji se u njegovim programima favorizuju itd. upravo služi za to da se navodno politički ili kao opoziciono delovanje pokrije jedno krivično delo koje se zove pranje novca ja vas molim da u buduće, shodno amandmanu, obratimo pažnju na plaćanje usluga koje ne postoje.Bilo ko od nas da pokuša da plati neku uslugu u inostranstvu ili neku robu koju nije kupio odande, dobiće krivičnu prijavu i stoga želim da zakon bude jednak za sve, odnosno da se iskontroliše SBB i, ukoliko su moje reči tačne, procesuira pred nadležnim sudovima.Hvala.

Zahvaljujem.Gospodine Rističeviću, vaš amandman, kao i amandman na član 1, ovaj na član 6. i još par amandmana imaju intervenciju samo u smislu dodati zarez posle reči.Zarez ili zapeta, neka procene oni jezički čistunci šta je ispravnije, ali mi smo u odgovoru na vaše podnete amandmane ove prirode rekli da Narodna skupština ima pravo da razmotri potrebu da izvrši jezičku redakciju teksta Predloga zakona, tako da se ja neću javljati ni povodom amandmana koje ste kasnije podneli sa ovakvom suštinom.Samo to sam htela da kažem. Hvala vam.Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Da li želite reč? (Ne.)Na član 19. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Da član 36. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Borislav Novaković, Slavica Radovanović, Đorđe Stanković, Ana Eraković, Žarko Ristić, prof. dr Snežana Rakić, Aleksandar Jovanović, dr Ana Jakovljević, Uroš Đokić i Ivana Rokvić.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima Ana Jakovljević.Izvolite. Uvaženi građani i građanke Republike Srbije, ovde danas razgovaramo o izmenama Zakona o platnim uslugama i mogli smo da čujemo i od guvernerke, a i piše u obrazloženju da se ovim zakonom uvode pravila direktive EU koja zapravo uvodi otvoreno bankarstvo u našu zemlju.S obzirom da je to potpuno novi koncept i način poslovanja koji je u EU razvijen naročito u Engleskoj, ovoliko broj članova za ovako kratak rok vremena koje je trebalo da proučimo, plus moramo napomenuti da nismo imali uvid u rezultate javne rasprave koji bi nam pomogli da bolje sagledamo šta se sve implementira, u obrazloženju se vrlo onako deklarativno govori o samoj uredbi i o tome zašto je potrebno izvršiti ovu izmenu, što je jedan od zahteva našem pridruživanju EU, ali nekako se stiče utisak da se više štiklira kao stavka, sva ta obrazloženja zašto nešto treba uraditi, bez neke preciznije analize i preciznijih mehanizama kako bismo sada neke nove stvari koje se ovim zakonom uvode kao određena finansijska lica koja koja će sada imati priliku da budu na finansijskom tržištu, kako će ona biti regulisana.U izjavama gospođe Tabaković smo čuli da ovakvu vrstu uređenja na tržištu podstiče EU sama preduzeća na finansijskom tržištu zato što je ona dosta razvijena, dok u ovom slučaju Narodna banka kod nas to mora da radi zato što naše finansijsko tržište nije u tom domenu razvijeno.U ovom konkretnom amandmanu koji smo podneli tiče se tereta dokazivanja izvršenja platne transakcije, pa se tako kaže da u slučaju da građanin tvrdi da nije naložio da se izvrši određena platna transakcija, onaj ko je izvršio tu transakciju je dužan da dokaže da je ona pre izvršenja zapravo bila odobrena od strane građana i tu se dalje razrađuje kako se to dokazuje.Ono što je po nama sporno je što se ovde uvodi mogućnost da izvršilac platne transakcije uvede neka pravila, kao i mogućnost banke da postavi neka pravila. Imajući u vidu kako je zapravo zaštita podataka o ličnosti jedna vrlo sporna tema u našoj zemlji i koliko se podaci o ličnosti ne čuvaju na pravi način

i čvršće obaveze i da na to primorava posebno ove nove subjekte koji se uvode u ovaj finansijski sistem, da to bude jasnije uređeno i da za slučaj da dođe do problema i da građani trpe neku štetu, da prosto se ta šteta sanira i da se ovaj zakon unapredi u tom domenu u najvećoj zaštiti građana i podataka o o ličnosti.Narodni pokret Srbije vam predlaže da unapredite mehanizme ove koje uvodite, da se prosto sve ne svodi na deklarativno, uradićemo ili možemo, nego da zapravo uradite.

a nakon toga će evropski platni savet ustanovljavati potrebu za dodatnim, da kažem našim rečnikom, podzakonskim aktima gde će se nešto precizirati ukoliko ove strane koje pominjete ne urede pravila dovoljno dobro.Naravno da je Narodna banka tu ne samo da deluje postfestum, jer šest godina iskustva u sprovođenju najsavremenijih tehnologija iz sistema plaćanja - IP skenera, IPS plati, kešbek. Mi smo pokazali da i bez zakonske obaveze jesmo obeštetili građane tamo gde su lošim činjenjem banaka ili nedovoljnom proverom kroz Google Pay, kroz Apple Pay trpeli štetu i vraćen im je novac. Ne da su banke plaćale kaznu nama, nego je vraćen novac korisnicima tamo gde su oni bili oštećeni nekim propustima u poslovanju banaka.Šestogodišnje iskustvo Narodnoj banci Srbije daje za pravo da se ponaša kao policajac, već da određuje okvire koji treba da budu jedinstveni za jedan region kakva je SEPA i da ćemo, mislim da vam iskustvo Narodne banke Srbije za sve ovo vreme daje dovoljno sigurnosti da ćemo preciznije urediti ukoliko se bilo čije pravo u smislu iniciranja platne usluge ili štete koja može da nastane, bude povredilo. Garantujem, a vi ćete, uostalom, videti i imati na uvid te podzakonske propise kada se budu donosili. Zahvaljujem.Predsednice, poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije, čuli smo i juče u izlaganju guvernerke o stabilnosti naše zemlje, finansijama, rezervama zlata koje iznose 46 tona, parama koje se mere milijardama itd. Dakle, čovek bi rekao da smo mi zaista ekonomski tigar, kako ste nekada nazivali Srbiju i to se tako samo može reći, a građani zapravo na svojoj koži osećaju sve te dobrobiti ekonomske politike vaše.Vrlo vaše.Vrlo je kontradiktorno kada u takvoj situaciji blagostanja i ekonomskog napretka, o kome govorite, vi ubeđujete građane Srbije kako treba da otvorimo još jedan rudnik. Pored ovoga što imamo u Boru, Majdanpeku, treba valjda sada da nastavimo dalje.Ja bih voleo da mi vi, ekonomisti, tako dobri doktori kažete primer jedne zemlje u svetu koja je ekonomski razvijena, a bavi se rudarstvom. Jedna, ne dve.Znate, dve.Znate, čini mi se da ste debelo zabrazdili kada ste počeli lično da preuzimate pravne procedure umesto institucija.Po Ustavu je zagarantovano pravo svih građana Republike Srbije na teritoriju, život, zdravlje, reke, vazduh i kapitalisti širom sveta tamo gde mogu otimaju javna dobra koja pripadaju svim građanima. A da li znate šta je uloga države? Uloga države treba da bude da štiti javna dobra, da štiti svoje građane, da štiti njihovo zdravlje, život i životnu sredinu, a ne da se povija pred tim kapitalistima i da im daje da prave deponiju od države.Ja ne znam šta ste vi toliko zgrešili, pa morate da budete toliki podanici pred strancima. Da li litijumom treba da platite cenu toga što nemamo regularne izbore i što se izbori kradu iz procesa u proces, što nemamo slobodu medija, slobodu govora i mislim da Srbija treba da bude član EU, ali nikada neću pristati na to da bilo koja zemlja EU od Srbije pravi deponiju, možemo biti partneri, možemo ići i u tu zajednicu, ali ne tako što ćemo mi biti na kolenima.Ja znam šta treba danas Nemačkoj, šta treba Evropi, znam šta treba „Rio Tintu“, šta je njihov interes, pa profit, jednima treba litijum, drugima treba profit, ovi će da prave automobile, a mi da budemo deponija i da budemo rudarska kolonija. Što je još veći paradoks, Australija, matična zemlja „Rio Tinta“, im ne da da kopaju tamo, a vi se danas ponašate kao najveći lobisti „Rio Tinta“. Ovih dana smo mogli da vidimo kampanju koja se zove „Pet zelenih činjenica“ o rudniku „Rio Tinta“ koji treba da se ovde otvori. Znate, meni je to delovalo kao ona scena iz filma „Ko to tamo peva“ – „Ne brinite pušta je zakočena“.Kao da mi ne živimo u Srbiji, kao da mi ne gledamo da se na svakih par nedelja po nekoliko cisterni vagona sa sumpornom kiselinom prevrće, ispada iz šina i to traje. Kao da mi ne gledamo ove slike, ovo je Majdanpek, kako izgleda Majdanpek, gde je grad, a gde rudarsko okno. Kao da ne gledamo šta se dešava u Boru i kako danas izgleda Bor, evo ga Bor, evo su deponije. Dakle, mi imamo to već u Srbiji i trebalo bi da svaki građanin koji nije siguran šta znači otvaranje rudnika da ode do Bora i tamo vidi kakva je situacija, pa da pogledaju analizu Batuta i Zavoda za javno zdravlje gde je prisustvo arsena i duplo više prisutno u vazduhu u Boru,

i 100 tona sumporne kiseline bi trebalo po studiji „Rio Tinta“ da se vozi u Loznicu. Znate, pa nama su pre dva dana ponovo izleteli vagoni cisterne sa sumpornom kiselinom. Vi niste u stanju da to uradite. Divlje deponije, gde god mrdnete kroz Srbiju divlje deponije, pale se i one koje su u gradovima i opštinama, pravi se potpuni haos, a pričate građanima o nekakvoj zaštiti životne sredine kroz rudarenje.Vi ste, gospođo Brnabić, postavili ovde opoziciji sedam pitanja vezano za „Rio Tinto“ i ja ću da vam odgovorim na tih sedam pitanja, ali ću da vam postavim svojih sedam pitanja, a takođe vezano za „Rio

Ti ljudi koji su bili u tim vlastima i koji su to davali, najveći deo njih na čelu sa Zoranom Mihajlović, je sada u vašim redovima. Oni su ti koji su bili lobisti „Rio Tinta“ i tada i danas. Većina ljudi koji su ovde se nisu bavili politikom u to doba. Ja se nisam bavio politikom u to doba, u tim godinama o kojima vigovorite, a to šta je neko nekada radio i ako je radio loše, pa vi valjda treba da kažete da je to što je loše nećete da nastavite ili ćete reći da ako je dobro, pa onda su oni radili dobro. Šta je sporno? Onda ih pohvalite. Ne može jedno i drugo.Što se tiče sedmog pitanja, ono se odnosi na nekog kandidata za gradonačelnika Loznice koji je prodao svoju imovinu i nemam pojma o kome se radi, da budem iskren, i čiji je kandidat bio, zaista ne znam.Ja imam vama da postavim neka pitanja i očekujem da vi meni odgovorite. Prvo, da li je tačno da je 2012. do 2021. godine izdato 86 rešenja za istražne radnje rude širom Srbije, uključujući i litijum, i to Aranđelovac, Blace, Bujanovac, Čačak, Dobrinja, Gornji Milanovac, Jagodina, Kosjerić, Kragujevac, Kraljevo, Krupanj, Lajkovac, Lazarevac, Loznica, Ljig, Mionica, Niš, Požega, Rača, Rekovac, Šabac, Topola, Valjevo, Varvarin, Vranje ili Jadarski basen, Rekovački neogeni basen, Valjevsko-mionički basen? To je izdato 12 kompanija koje su podnele zahteve. Među njima, „Rio Sava eksplorejšn“, „Litijum Balkan“, „Ultra Balkan“, „Balkan gold“ itd, da ih sada sve ne nabrajam.Drugo pitanje, da li je tačno da ste 2015. godine promenili zakon, odnosno usvojili nov Zakon o rudarsku i geološkim istraživanjima kojim ste opštinama i gradovima u Srbiji oduzeli mogućnost da mogu da se izjašnjavaju kada je u pitanju otvaranje rudnika i istražne radnje na svojim teritorijama? Da li je tačno da ste oduzeli pravo i danas ni jedna lokalna samouprava nema pravo da se izjasni da li hoće rudnik na svojoj teritoriji ili neće?Treće pitanje, da li je tačno da ste vi 2017. godine potpisali prvi Memorandum sa „Rio Tintom“ i rekli da će to biti strateški pravac u kome će delovati razvoj rudarstva u Republici Srbiji?Četvrto pitanje, 2022. godine ste svima nama rekli da odustajete od projekta litijum, šta se promenilo između 2022. godine i danas?Sledeće, takođe ste rekli da je litijum bogom dan i da treba da ga koristimo da razvijamo Srbiju, a da li mislite da je i plodno poljoprivredno zemljište bogom dano građanima Srbije? Da li mislite da sa milion hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta, koje je neobrađeno u Srbiji, po zvaničnim podacima Zavoda za statistiku stoji neobrađeno, može da da veći prihod nego rudnik litijuma? Da, može, ja ću vam reći. Da ste stavili to zemljište u funkciju, imali biste godišnje milijardu evra više od proizvodnje hrane, nego što imamo danas sa zemljištem koje nam je Bog dao? Nemojte da vrtite glavom, jer ono što danas obećavate građanima Srbije od litijuma je 180 miliona evra godišnje, skoro 300 miliona evra je samo izvoz malina, a pri tome ne uništava ništa i niko ne treba da radi u rudniku.Znate, sa naših 4,5 miliona hektara obradivih površina mi imamo 20 puta manji profit od poljoprivrede nego što ima Holandija sa tri puta manje zemlje, ali i takvi imamo pet, šest milijardi godišnje prihoda od poljoprivrede, i takvi, a mi pričamo ovde o rudniku litijuma koji treba da donese profit i kapital samo „Rio Tintu“, a Evropi i Nemcima da da litijum da prave automobile. Pokazali ste u „Fijatu“ pre neki dan da može da se pravi automobil i bez toga toga da imamo rudnik litijuma.Dalje, nikako da kažete koji je to profit za Srbiju. Ja nisam čuo, jel to ovih 180 miliona evra ili nešto više? Šta to Srbija dobija? Znamo šta dobijaju stranci. Šta dobijaju građani Srbije, osim jalovišta, deponije i rudarske kolonije, pogotovo u situaciji kada danas vidimo da su Kinezi napravili na kuhinjsku so baterije, natrijum-jonske, kada vidimo daje „Tojota“ donirala na Olimpijadi automobile na vodonik, a mi pričamo o otvaranju rudnika litijuma. Na kraju, takođe ste govorili da Nemci hoće da eksploatišu, koliko sam shvatio ne pada im na pamet iz stena da vade litujum, osim onoga koji ide iz geotermalnih voda.Sledeće pitanje za vas – šta je sa tih famoznih 38 hiljada potpisa koje ste obećali na Kolegijumu da ćete naći i staviti na dnevni red, Predlog zakona o trajnoj zabrani eksploatacije i istraživanja litijuma?Poslednje moje pitanje – da li ste čuli, gospodo Brnabić, da je u Portugalu uhapšen premijer zbog primanja mita od „Rio Tinta“?Znate, ceo svet danas ima strategiju za proizvodnju hrane i za očuvanje vodoizvorišta, ceo svet, a vi hoćete da iskopate litijum. Zapravo vi ne iskopavate litijum, vi ukopavate Srbiju. Pa to je suština. Taj projekat je ukopavanje Srbije, a iskopavanje litijuma za neke strance kojima će odgovarati. I naravno da možemo da se odbranimo i to je poruka građanima Srbije.Godine 2013. je istro Aleksandar Vučić, ja sam bio predsednik opštine, rekao da će u Trsteniku morati da se vadi nikl. Nikl je tada bio tema, kao što je danas litijum u Trsteniku, u Vrnjačkoj Banji, Aranđelovcu, Mokroj Gori.Rekli smo - ne i Srpska akademija nauka i umetnosti i lokalna samouprava i svi građani i odbranili smo se toga i živimo. Isto danas moramo reći - ne otvaranju rudniku litijuma i ja znam da najveći deo i vas je protiv toga. Znam šta govorite vašim prijateljima, da se sami čudite šta je Aleksandru Vučiću pa gura toliko taj projekat otvaranje rudnika litijuma. Okrenuće se građani protiv vas, izgubićete vlast - to vi pričate kada ste iza kamera. Ja to znam i to znaju svi građani i to niko normalan ne može da podrži i meni nije jasno zašto se upirete toliko i zašto hoćete da napravite štetu da čujete glas ovih građana širom Srbije koji se okupljaju, koji će se okupiti 10. avgusta u Beogradu i da čujete šta vam poručuju. Slušajte građane, brinite o Srbiji, a ne slušajte strance i Rio Tinto, koji ovde dolaze samo zbog profita i da ostane smetlište i deponiju u Srbiji. Hvala. Očekujem da mi odgovorite.

Iskreno sam zabrinuta, ne zapanjena, zabrinuta zbog stepena nekorektnosti, poluinformacija, lažnih informacija, neistina, koje ste izneli, posebno zato što ste ih izneli dan nakon, i to mi je dužnost da kažem građanima kao predsednica Narodne Skupštine, dan nakon protesta koji su prešli svaku crvenu liniju u javnom diskursu, gde su građani mogli da čuju da je neko satanista, gde su mogli da čuju od agronoma da će se deca rađati sa anomalijom, od agronoma i pozvala sam čitavu opoziciju da preuzmu svi odgovornost

i dalje širite takve neistine.Nikakva odgovornost za javnu izgovorenu reč, apsolutno nikakva, nula. Nema veze, sve je dozvoljeno valjda u političkoj borbi i da pogledamo ovde jedne druge u oči i da kažemo zaista takvu zemlju želimo da ostavimo deci.Kažete mi - premijer u Portugalu je uhapšen. Taj premijer je danas predsednik Evropskog saveta, taj premijer je danas predsednik Evropskog saveta zamenio Šarla Mišela i vi to znate, ali svejedno. Za političku borbu želite da izgovorite tu neistinu i umesto da smo zajedno danas stali kao parlamentarci i rekli - ljudi onakve stvari ne smemo da dozvoliti u našoj zemlji, zato što zatvaramo vrata svakom normalnom i razumnom dijalogu,

i nema normalne i uspešne zemlje bez odgovorne opozicije. Nema. Kakva god vlast bila, nema odgovorne zemlje, uspešne bez odgovorne opozicije. Razmislite o tome šta radite.Reč ima Dobro.Prvo da poželim kolegi uspešan povratak u zemlju posle turneje u Americi, nadam se da je bilo uspešno, a videćemo koliko će biti uspešno što se tiče onoga zbog čega je išao.Briga o resursima, stvarno, i juče sam govorio o tome da predstavnici opozicionih stranaka nekako uvek biraju stvari o kojima bolje da ne govore, baš o njima da drže nekome predavanja.Evo kako je gospodin brinuo o resursima. Dakle, Prekršajni Prekršajni sud u Trsteniku utvrdio kako je brinuo o resursima kada je imao prilike da brine o resursima. Dakle, ovde vam piše presuda, da ne čitam to, pa za šta je odgovoran, a onda na devet gusto kucanih strana obrazlažu kako je sve brinuo o resursima. Ovako ste brinuli o resursima kada se imali priliku da brinete o resursima. Evo, ovo je sedma, osma, deveta, deseta, jedanaesta i to vrlo sitnim fontom kucano. Tako ste brinuli o resursima.Što to niste pokazali kada ste bili u prilici?Što se nikla tiče, ajde da vidimo. Što kaže naš narod – ako laže koza, ne laže rog. Kaže ovako – iza kompanije „Srbija nikl“ stoji velika svetska kompanija registrovana na Londonskoj berzi i za sada se, kako je proceno u toj kompaniji, njen identitet u Srbiji ne otkriva. Ovo je za „Politiku“ otkrio inženjer Dejan Rajković iz kompanije „Srbija nikl“ koja je 2011. godine dobila dozvolu od Ministarstva životne sredine za geološka istraživanja rude nikl. Tim ministarstvom rukovodio je Oliver Dulić. Eto vam ga taj Aleksandar Vučić koji se zapravo zove Oliver Dulić.Na samom kraju, da ne dužim i ne trošim vreme grupe na odgovor za ovaj amandman, pošto kolega nije bio tu ovih dana pa je došao, pa eto da iskoristi priliku da kaže, ja za razliku od vas, gospođo Brnabić, sam vrlo zadovoljan ovom diskusijom, jer se dešava ono što sam juče najavio.Dakle, počelo je tako što se prvo okupljaju oni koji nisu političari, a sada već ulazimo u fazu kada političari treba da preuzmu ono što se kuva u toj njihovoj opozicionoj kuhinji i ovo je sada prvo istrčavanje nekoga ko želi da se nametne kao lider i da stane na čelo tog

da kada je već tema zakon koji se bavi finansijama, finansijskim pitanjima da čovek kao diplomirani ekonomista za koga njegov kolega iz opozicije kaže da je kupio diplomu i da ne zna gde je zgrada fakulteta i to kaže javno u emisiji, gde kaže da takvi ljudi ne mogu da ponude ništa dobro Srbiji, očekivao sam da on kao neko ko je diplomirani ekonomista govori o ekonomiji i da demantuje tog svog kolegu sa kojim je do juče bio na istoj listi.Međutim, desilo se ono što smo očekivali. Desilo se ono što sam koliko juče najavio. Evo već danas imate utrkivanje ko će da stane na čelo svim ovim ljudima koje šetaju od grada do grada.To

da smo posekli 40% šume u Srbiji. Juče smo satanisti i od juče počinje borba protiv satanizma i ima ovaj što je rekao da će se rađati deca sa, degenerisana deca ili već kako je rekao, anomalijama, kako je to već rekao, pošto on čovek se razume u to itd.Šta će biti danas, šta će biti sutra – to sami Bog može da zna. Dakle, bićemo srećni ako se ceo ovaj cirkus ne završi tim što će da spale nekoga na nekoj lomači, pošto je očigledno politika njihova vraćanje u Srednji vek ili raniji period, da se ukine sve živo i da završimo sa bilo kakvom modernizacijom, bilo kakvom pričom.Na kraju kaže da razvijamo poljoprivredu. U kojoj to zemlji je poljoprivreda vodeća privredna grana i koja to zemlja živi od poljoprivrede i ima veliki udeo poljoprivreda u BDP? Holandija? Udeo u BDP je 2,7% poljoprivreda, 17% industrija. Tako vam stoji stvar u Holandiji.Drugo moje pitanje kada smo već kod pitanja, a kada je poljoprivreda toliko lukrativna i toliko isplativa, što dajemo subvencije? Čemu subvencije?Mi pomažemo poljoprivredu koji se time bave baš zato što električni automobil ne mora da ima svako, a hleb mora da jede svako i zato ko god se bavi poljoprivredom dobija subvencije od države, jer njegov rad je potcenjen i na berzi i na svaki drugi način i ne može da se zarađuje tek tako od poljoprivrede. A kome vi to da objašnjavate? To je prosto nemoguće bilo kome objasniti u bilo kakvoj ozbiljnoj raspravi, a ja sam očekivao opet da kolega, kao ozbiljan ekonomista diplomirani, to zna i da je to negde čitao i da zna razliku između industrije i poljoprivrede i koliko industrija i koliko poljoprivreda doprinosi.U svakom slučaju, drago mi je da ste se vratili u Srbiju, još jednom kažem, nadam se da vam je turneja po Americi bila uspešna, ali vam ono zbog čega ste išli, uveren sam, neće biti tako uspešno. Hvala.

šta vi mislite o poljoprivredi, to je politika SNS da treba ugasiti tu granu privrede i radite vrlo posvećeno na tome već punih 12 godina i to što govorite pokazuje vrhunsko neznanje, jer sve zemlje investiraju u poljoprivredu i pomažu subvencijama i mnogo više i mnogo više nego što to radimo mi. Pa ta Evropa 30% budžeta ulaže u poljoprivredu i proizvodnju hrane, ali to vi pričajte, a ljudi će sami videti. Ima milion i po poljoprivrednika u Srbiji, pa valjda će čuti šta ste im poručili.Što se tiče modernizacije o kojoj govorite, li to mislite da ćemo rudnikom da se modernizujemo? Kao što se Afrika modernizovala od dijamanata, to mislite. Ne, gospodine, modernizacija je proizvodnja sofisticiranih tehnologija, novih znanja, IT, automobila, a ne kopanja rude i uništavanje zemlje, jer da je to modernizacija, daleko pre nas bi Evropa otvarala rudnike i radila to što nude sada nama da radimo.Što se tiče lidera za proteste, mene to ne zanima, ja se ovde samo borim da branim Srbiju od vas koji hoćete da je pojedete i da je uklapate i to je jedina misija, ne zanima me ništa drugo. Živim tu sa svojom porodicom, sa svojom decom i želim da ostanu tu da žive i boriću se protiv vas i sumanite politike sa svima, bez dileme.Što se tiče nikla, uopšte me ne zanima ko je dao istražne radnje, ko nije, šta je bilo i kako je bilo, 2013. godine smo se suprotstavili i to smo zaustavili. A ovo što ste vi, gospođo Brnabić, rekli, ja se potpuno slažem, potpuno se slažem da živimo u jednom nenormalnom ambijentu, ali ću da vas podsetim, pa vi 12 godina kreirate taj ambijent. Dvanaest godina vladate u Srbiji, imate sve vaše Pinkove, Informere, medije, pa mi govorimo, zube otupismo, govoreći vama, pa dajte ljudi, malo spustite loptu sa tim agresivnim nastupom, targetiranjem ljudi, maltretiranjem svakog čoveka koji se usudi da kaže nešto protiv vaše politike.I sad se budite i kažete – pa pogledajte šta se dešava u Srbiji. Stvarno? Ko je kriv za to? Ovi ljudi krivi ovde što sede? Pa ne bih rekao. Kontrolišete ceo prostor 12 godina, suvereno, vi šaljete poruke, vi kreirate sliku stanja u društvu, vi ste ti. I sad tražite da delimo krivicu, pa neće moći. Neće moći da delimo krivicu, ali da smo protiv toga da bude agresije, da bude nemira, da, jesmo, ali počnite malo da slušate građane, ali ne tako što ćete krađom, pritiscima, kupovinom da kradete izbornu volju i da uzurpirate vlast, nego tako što ćete da poštujete Srbiju, njene institucije i njene građane. Hvala. Hvala vam i na ovome i pokazali ste u stvari koliko vam je istina mila. Vi kažete sada – ne zanima me za nikl ko je izdao istražnu dozvolu, sad vas ne zanima ko je izdao, ali ste pre toga rekli da je Aleksandar Vučić i onda kada ste dobili istinu, onda ste rekli – ne zanima me ko je izdao istražnu dozvolu. I to je parlamentarizam. Je li? I to je odgovornost za javno izgovorenu reč?Reč ima Milenko Jovanov. bio jedan jadan pokušaj, da ja stvarno reči nemam. Morate više da se potrudite, morate ponovo u Ameriku. Ja nemam drugo da vam kažem. Slabo je ovo bilo. Okinuli ste na ispitu, što bi se reklo, za popravni, ponovo na poravni, moj Aleksiću, ponovo na popravni. Nema, vi ste navikli u avgustu da učite, pa to je.Dakle, nigde ja nisam rekao da treba poljoprivredu ukinuti, nego da prestanete da obmanjujete ljude da postoji bilo koja zemlja u kojoj je poljoprivreda ključna privredna grana, to pod jedan. Pod dva, šta je naša politika prema poljoprivredi? Pa to što smo budžet za podsticaje sa 19,5 milijardi, koje ste vi ostavili, podigli na 104 milijarde, po tome što smo subvencije po hektaru, čiji je

da vi ne razumete, to su sad već brojevi, povećanje 50%, 100%, to je vama komplikovano itd. Ono što vi ne razumete takođe, to je da nije samo rudarstvo, jel to ključna privredna grana, dakle, ono jeste važno, modernizacija podrazumeva i fabriku automobila i nove tehnologije kada je u pitanju iskorišćavanje litijumskih baterija i svega ostalog. To je ono što je modernizacija. A to što vi hoćete da nas vratite u pećinsko doba, to je vaš program i to je vaša stvar.Vi ne želite da se nametnete na čelo protesta. A na čega to čelo vi u životu niste želeli da se nametnete? Još kad vas je Verica Kalanović za ruku vodila da se nametnete da budete lider omladine G17 Plus, od tad se namećete da budete na čelu bilo čega. Tako da to nekom drugom pričajte. Da, namećete se da budete lider protesta.Drugo, vi branite Srbiju? Pa vi, bre, u Trsteniku niste uspeli da odbranite izvore vode koje vam je kupio „Agrokor“. U svojoj kući niste bili u stanju ništa da odbranite, Srbiju ćete da odbranite. Nemojte vi da branite ništa. Da ste sposobni išta da odbranite i da ste sposobni išta da radite, pa ne bi vam sudovi pisali na devet gusto kucanih strana o tome kako štitite interese lokalne zajednice i interese onoga o čemu treba da brinete. Hvala.

Jovanov, slobodno možete da pročitate svih devet stavki za šta sam ja prekršajno osuđen, slobodno. I to da sam kupovao protivgradne rakete, i to da sam Društvu za mentalno nedovoljno razvijene osobe prebacivao novac, i to da sam prskao komarce posle poplava, i to da sam nastavio da plaćam kredit koji je uzeo neko pre mene, apsolutno. Nikakav problem s tim nemam, ali to je, naravno, vaš manir, da lažima pokušavate, kad nemate argumente, da sagovornike na bilo koji način diskreditujemo.Što se tiče fabrike automobila i modernizacije, pa hajmo da obrnemo stvari, hajmo prvo da napravimo tu fabriku automobila, a onda a onda da vidimo ko će da kopa litijum. A vi hoćete prvo da uništite zdravlje i živote ljudi, što im je Ustavom zagarantovano, teritoriju, zemlju, vazduh, sve, da napravite deponiju, da napravite još jedan Bor i Majdanpek sada u zapadnoj Srbiji, pa ćete onda da krenete ka centralnoj. Pročitao sam vam, 86 dozvola je izdato. Pa niko nije radio toliko nikada protiv svoje zemlje kao što radite vi. I vi nekome sada držite ovde pridike i lekcije šta treba da radi, šta je modernizacija. Vi ćete meni da pričate o poljoprivredi i o tome šta se dešava i kakvi su trendovi u poljoprivredi širom Evrope i širom sveta, da znate nešto, shvatili biste koliki je to resurs. I nikada nisam rekao da je to glavna grana i da može biti glavna grana privrede, ali vrlo važna za svaku zemlju koja danas ima poljoprivredne potencijale kao što imamo mi.Za razliku od vas koji ne znate, ja znam da danas pustinjske zemlje pretvaraju slanu vodu u slatku i pustinju u plodnu zemlju da bi proizvodili hranu. Ali vi to ne znate. Zato imamo milion hektara utrina, obradivog poljoprivrednog zemljišta i zato je naš prihod od poljoprivrede 20 puta manji nego što je u Holandiji. Zato imamo sto hiljada manje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u zadnjih 10 godina,

vas.Što se tiče ovoga što ste mi rekli Aleksandra Vučića. Što se tiče izdatih dozvola rekao sam da mene zanima ko god da je izdao ako je nešto loše za državu i za narodu, biću protiv toga. Godine 2013. sam bio predsednik opštine, Aleksandar Vučić prvi potpredsednik Vlade i on lično je rekao da mora da se kopa nikl. Nije se iskopao, a nećete iskopati ni litijum.

mi pretvaramo poljoprivredu u pustinju, a oni pustinju u poljoprivredu. Ne, mi smo u istom procesu, pošto ono što je ostalo posle vas je bila pustila. I kada je u pitanju privreda i kada je u pitanju poljoprivreda i kada je u pitanju industrija. Dakle, sve je bila pustinja, pa sada ponovo gradimo.Ovo i je interesantno što ste me optužili da lažem i da izmišljam i da je to moj manir, zato što ste vi ponosni na ono što ste radili. Hajde da vas podsetim, možda ste zaboravili šta piše u tih devet tačaka.Kaže, tačaka.Kaže, davali ste novac, tačka 4, bez sprovedenog postupka javne nabavke, pa onda piše kome sve. Kome sve? Po

dinara bez sprovedenog postupka javne nabavke, pa je tako postupio suprotno odredbi člana 56. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu i Zakona o javnim nabavkama.Hoćete dalje da čitam? Ajmo dalje. Onda ide još interesantnije, što je u budžetskoj 2014. godini, u periodu od 21. januara do 22. jula u službenim prostorijama opštine Trstenik odobrio plaćanje za usluge dnevnog boravka dece sa smetnjama u razvoju. Kome? Udruženju Udruženju za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama. To je onaj Trstenik, to je ono sa tastom što je radio, u ukupnom iznosu od tri miliona bez sprovedenog postupka javne nabavke, opet suprotno Zakonu o budžetskom sistemu.U službenim prostorijama Veterinarskog specijalističkog instituta Kraljevo

ali u momentu pokretanja nisu bila obezbeđena sredstva, opet suprotno zakonu, itd, itd.To što ste vi na to ponosni. Čime se vi ponosite ne mogu na to da utičem. To mnogo govori o vama. Hvala.

gospodin Aleksić rekao vezano za srpsku poljoprivredu, apsolutno nije tačno.Danas Republika Srbija izdvaja više od 900 miliona evra za subvencije poljoprivrednim proizvođačima i to u svim oblastima poljoprivredne proizvodnje. Nema grane poljoprivrede koju Republika Srbija danas ne subvencioniše. Subvencije u vreme kada su vaši bili na vlasti su bile toliko mizerne i toliko jadne da poljoprivredni proizvođačima se nije isplatilo da uopšte traže te subvencije.To su nam rekli sada kada smo imali razgovore sa njima. Sada ljudi traže, iako su subvencije velike da budu još veće i to je legitimno, ali u njihovo vreme, ja ih pitam, pa, dobro ljudi kako ste vi funkcionisali u periodu između 2000. godine i 2012. godine? Pa, kaže, gospodine ministre, subvencije su bile toliko male, da apsolutno nije nam se uopšte isplatilo da podnosimo zahteve za te subvencije. Tako ste se vi brinuli o srpskoj poljoprivredi.Netačni su vam podaci vezani za poljoprivredno zemljište koje kako vi kažete zaparloženo i koje nije u funkciji. Netačni su vam podaci koji se tiču broja navodno ugašenih poljoprivrednih gazdinstava. Naprotiv, mi iz dana u dan, iz meseca u mesec beležimo rast broja poljoprivrednih gazdinstava zato što je danas isplativo baviti se poljoprivrednom u Srbiji, u jednoj godini više, u jednoj godini manje. To je takva grana privrede da profit varira iz godine u godinu i zavisi od mnogo toga. Nažalost, klimatske promene nisu obišle ni Srbiju, kao što nisu zaobišle ni ceo svet, ali generalno danas u Srbiji ljudi koji se bave, koji se ozbiljno bave poljoprivrednom proizvodnjom i ratarstvom, i stočarstvom, i voćarstvom, i vinogradarstvom, i pčelarstvom, i ribarstvom, dakle, to su sve grane poljoprivrede koje mi subvencionišemo, i te kako mogu da žive i da prehrane svoje porodice od poljoprivredne proizvodnje.Što se tiče rudarenja, ja sam već rekao, na delu je hibridni rat, jedna vrsta specijalnog rata protiv Srbije. 2020. godine ste vodili na temi korone, pa ste onda rekli Aleksandar Vučić hoće da nas vakciniše vakcinama protiv korone kako bi u nas ubacio čip i kako bi u svakom trenutku znao gde se ko od nas nalazi. Pa, ste onda vodili hibridni rat protiv Srbije 2023. godine kada su se desile dve nezabeležene tragedije, jedna u OŠ „Vladislav Ribnikar“, druga u selima kod Mladenovca. Pa, ste tražili smenu i Aleksandra Vučića i svih ministara u Vladi Republike Srbije i do te mere ste bili bezočni da su na kraju i roditelji te ubijene dece morali da vam kažu – e, ljudi, hajde više prekinite sa tom pričom, odustanite od toga vašeg anketnog odbora, pustite nas da odbolujemo našu bol i našu tugu i nemojte našu bol i našu tugu da koristite u političke svrhe. To su vam rekli roditelji ubijene dece.Pa, ste onda vi gospodine Aleksiću poveli novi hibridni rat, vi i Dragan Đilas, Marinika Tepić, svi redom, krajem prošle godine kako Aleksandar Vučić i svi mi zajedno sa njim krademo izbore. Pa, ste pokazivali, to sam rekao više puta, u ovoj trafo-stanici živi 50 birača, u kućici za ptice žive birači, u stanu rukometaša živi sto birača, pa preseljavamo birače iz Republike Srpske, pa iz Užica selimo za Beograd i tako dalje.Pa, je jedan gospodin koji ne vidim ga sada ovde, sedi obično u žutoj košulji, u poslednjem redu, rekao, a to je rekao valjda prekjuče kada sam ja bio u Narodnoj skupštini, juče nisam mogao pošto sam imao jedan dobar sastanak sa jednim udruženjem odgajivača svinja iz Mačve, pa zbog toga nisam mogao da budem u Narodnoj skupštini, ali samo da vam kažem, taj gospodin u žutoj košulji nam je pre dva dana rekao kako mi svi iz SNS između ostalog treba da idemo na obuku kada je u pitanju profesionalno novinarstvo kod Žakline Tatalović. E, ta Žaklina Tatalović je mene kao ministra za državu upravu i lokalnu samoupravu negde u februaru, martu ove godine kada sam bio u Šidu da posetim obnovljenu kuću u kojoj je živeo Sava Šumanović, koja je obnovljena sredstvima Pokrajinske vlade, na izlasku sa tog događaja, Žaklina Tatalović sa onim, a ovi sa N1 imaju onaj pendrek od mikrofona, plavi na kome piše N1 i onda je trčala za mnom i gurala mi taj mikrofon ispred mene, da mi kaže, da li vas je gospodine ministre strah zbog toga što ćete da završite u zatvoru zbog izborne krađe? Ja sam rekao, nije me strah, ja se nisam plašio Dragana Đilasa ni ovih njegovih ni 2000. godine kada su bili mnogo jači nego što su sada.

te vrste političara se nisam plašio ni 2000. godine kada su na primer ošišali do glave ćerku Milovana Bojića. Kada su isto tako pretili, kao što danas prete vešanjima Aleksandru Vučiću, to isto ste radili i 2000. godine. Dakle, je isti vaš obrazac ponašanja.Samo ste sad u stepenu agresije otišli korak dalje. Sad vi pozivate da se smanji agresija u društvu, a vaš dežurni politički analitičar Srđan Škoro, ako se ne varam, mislim da se tako zove, pre neki dan, na vašoj omiljenoj, objektivnoj i profesionalnoj televiziji N1 kaže - Danila Vučića, sina Aleksandra Vučića, treba okupati uranijumom. Pa, jel to smanjivanje agresije? Jel to demokratski dijalog? Jel to pozivanje na smirivanje tenzija u društvu?Pošto društvu?Pošto ste iskoristili sve teme, ja vas pozivam da podnesete tu famoznu krivičnu prijavu protiv mene, protiv Aleksandra Vučića, protiv Ane Brnabić, protiv svih nas koji smo pokrali izbore, a posle kojih vi, kao što vidim, vrlo udobno sedite u tim foteljama.Dakle, sad ste pokrenuli novi hibridni rat. Sad je tema litijum. Ljudi, pa Nemanjići su se bavili rudarenjem u Srbiji. Evo, tu je Nikola Selaković, čovek poznaje srednjovekovnu istoriju, tu je Marko Atlagić. Marko, jel sam u pravu? Nemanjići su dovodili sase, sase, nemačke rudare, između ostalog, da kopaju rudu u rudniku Novo Brdo na Kosovu i Metohiji. Josip Brzo Tito je maltene… Pazite, imate jedan neverovatan podatak. Ma kakav da je bio taj Josip Broz Tito, neko ga danas voli, neko ga ne voli, itd. Ali statistički podaci govore statistički podaci govore da je Jugoslavija uspela za 15 godina da podigne stepen industrijalizacije svoje zemlje za ono vreme koje je Švedskoj, dakle, da podignemo stepen industrijalizacije za 15 godina a Švedskoj je za taj stepen industrijalizacije bilo potrebno 175 godina. Mi smo u tome uspeli upravo zahvaljujući otvaranju rudnika i zahvaljujući činjenici da rudnici koji su pre Drugog svetskog rata obično bili u stranim rukama, engleskim francuskim itd, nacionalizacijom su postali državni. I sad su naši.Zahvaljujući rudarenju, mi smo obnovili Bor, Majdanpek, celu istočnu Srbiju. Da nije bilo Kolubare, ne bi bilo uspešnog Lazarevca, Uba, Lajkovca, itd, itd. Dakle, rudarenje je nešto čime se Srbi, čime se Srbija, čime se bivša Jugoslavija uvek bavila. Na tome smo temeljili razvoj naše privrede.Sad, u 21. veku, u 2024. godini postavlja se pitanje - e, ljudi, a ko rudari u svetu? A ja vas pitam - ko ne rudari? Jedino onaj ko nema rudu. Ko god ima rudu, rudari. Ko iskopava naftu? Onaj ko je ima. Sad zamislite da kažete jednim Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Iranu, Libiji - ej, ljudi, zaustavite iskopavanje nafte, to ugrožava životnu sredinu, nije to baš pametno što radite. A ljudi podigli imperije na bušotinama nafte.Ja nafte.Ja razumem zašto vi to radite. Ja se na vas ne ljutim. Sad ću da vam objasnim ukratko, nadam se da mi gospođa predsedavajuća neće da zameri. Vi ste plaćeni da vodite hibridni rat protiv Srbije, Srbije, kao što ste bili plaćeni i 2000. godine. E, sad, u čemu je razlika? Naime, 2000. godine, kada su plaćali lidere DOS-a, a to je priznao Velimir Ilić, da su u zimskim jaknama iz Budimpešte donosili u kešu milione i milione dolara, nemačkih maraka itd, tad su oni koji su ih plaćali morali malo više da odreše kesu.Zašto? Pa, ipak su plaćali, ja ne mogu da kažem, ti ljudi nisu baš doneli dobro Srbiji, ali bili su obrazovani ljudi, znate. Vojislav Koštunica je bio doktor nauka. Mićunović je bio doktor nauka, profesor univerzitet. St. Protić je bio doktor nauka. Morali su malo više da odreše kesu da bi te ljude platili.Danas verovatno plaćaju malo manje. Plaćaju ljude koji su u poznim 50.tim godinama studenti, Čeda Jovanović kaže za ovog Aleksića da je za godinu dana su Kosovskoj Mitrovici završio Ekonomski fakultet koji traje četiri godine, tako kaže Čedomir Jovanović.Bio vam je lider DOS, bio je vođa evropske opozicije, kleli ste se u njega i nemojte sada da vas podsećam na to u kakvim ste sve političkim relacijama bili sa njim.Dakle, i danas vas plaćaju kao što su plaćali 2000. godine, e sad kad vas stranci plaćaju,

vi biste mogli malo i da zabušite, pa da kažete, jeste mi smo njima tamo nešto rekli, rekli smo Vučiću da je diktator i da ga treba obesiti, ali pošto ima TV prenosa, a oni koji vas plaćaju, redovno gledaju sednice Narodne Skupštine, oni strogo vode računa da li vi odrađujete apanažu koju od njih dobijate i zato se vi iz petnih žila svojski trudite iz dana u dan da plašite građane Srbije. Juče Koronom, prekjuče koronom, juče izbornom krađom, danas litijumom, sutra pitaj boga

vi dragi prijatelji i kolege iz SNS, nemojte da se ljutite na njih, moraju ljudi da odrade novac koji su dobili da bi rušili sopstvenu državu i sopstveni narod. To su radili i 2000. godine, samo što su tada verovatno neki drugi bili više plaćeni, bili su školovaniji, bili su pametniji, imali su više političkog iskustva, imali su jače političke stranke itd. Sada verovatno moraju da plaćaju malo manje, ali opet oni kada odreše kesu, a oni su teški na drešenju kese, svaki dolar, svaki evro oni mere, i zato ovi ljudi svaki taj dolar i svaki taj evro moraju da odrade.Moram da vam priznam, s obzirom na to koliko malo znanja imate, koliko malo političkog iskustva imate, koliko ništa ne znate za novac koji dobijate, ja mogu da vam kažem sa dosta političkog staža, pristojno vi radite taj posao. Nesreća je samo u tome što taj posao radite protiv interesa sopstvene države i sopstvenog naroda. Ministre Martinoviću, izazvali ste onoliko i replika i povreda Poslovnika.Kolega Jovanoviću, hajte samo da me čuju kolege koje su u sistemu. Ja moram da obrišem sistem zbog mnogo podignutih Poslovnika, pa da se prijavite ponovo ako vam to nije sporno.Sada

Na šta ovo liči?On je ovde ministar i izvršna vlast i mora da odgovara na pitanja poslanika a ne da drži lekcije i da optužuje ovde ljude, sramota jedna. Ako vam on služi ovde da sa suštine prebaci stvar na to da mi raspravljamo o ovakvim njegovim bljuvotinama, ovo je sramota. Ne smete ovo da dozvolite i vi ste tu kao predsedavajuća i bili ste dužni da ga prekinete onog trenutka, on crta metu i to čovek govori o plaćenicima, čovek koji je u Ćupriji izbacio nastavnice da bi uzeo šestu platu, čovek koji ide iz Rume

ne mogu ni da kažem šta imam. Što ste vi nervozni?Mogu ja da odgovorim gospodinu Lutovcu koji je ukazao na povredu Poslovnika? Hvala.Ovo je bilo preterano.Ja pokušavam da odgovorim gospodinu Lutovcu.Apsolutno se sa vama slažem da je možda bilo osnova i da je ministar preterao, ali vas molim, koleginice Tepić, bar vi razumete šta znači parlamentarni rad. Nisam ga prekinula, ali hoću svakog narednog ko se na ovaj način bude obraćao.(Marinika Tepić: to ne znači vas. To znači da sam pre tri i po minuta sela, ako ste obratili pažnju, i to znači da je ovakva retorika možda delimično odgovor na one sataniste. Žalosno je što smo do nje došli, ali je

Član 106.Mene interesuje, gospođo predsedavajuća, po kom to članu Poslovnika i gde to piše u Poslovniku da ministar može da dođe ovde i da može da priča gluposti 20 minuta, da nam ispira mozak svima ovde poslanicima redom, a da ga vi kao predsedavajuća nijednog trenutka ne prekinete?Dakle,

Dakle, član 106. Govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres.Ministar Martinović priča o svemu, samo o tome ne priča i služi ovde, kao što sam već rekao, da vrši potpunu destrukciju i lobotomiju svih članova parlamenta, samim tim i građana Srbije.Dakle, Srbije.Dakle, potpuno je obesmislio ovaj parlament i molim da ga opomenete.Dakle, ako je on ministar, ne znači da je sveta krava i da može da priča šta hoće, nego da mora da se drži tačke dnevnog reda ili da zaćuti, a za njega bi bilo najbolje da zaćuti, jer služi svim režimima, od Šešelja, Miloševića do sada Vučića. Dakle, čovek je potpuni sluga… u vazalnom je odnosu prema svakom režimu. poljoprivrede…Profesore Pavićeviću, pa, molim vas, dozvolite, sedi pored vas gospodin Parandilović, da ja odgovorim, pa ćete svi koji ste u sistemu dobiti reč.Sa mnom nemate taj problem. Imate samo problem da ne čujem ni sebe, a kamoli vas.Ako

pomenuli da je sve ovo nastalo i ovakav odgovor zbog satanista itd.Imate li vi svest uopšte da ste vi napravili ovu situaciju? Godinama huškate, trujete, delite. Vi finansirate ekstremiste, vi finansirate ove sa teorijama zavere, ovaj režim. Pa, vi ste žrtve sopstvene ruke i plašite se sada građana koji su se probudili.Vi nama sad kažete sve je ovo nastalo zbog satanista ili zbog komentara o tome, gospođo predsedavajuća? Vi zajedno, vaša koalicija, referišući se na ono što je rekao Martinović, oko 2000. godine isti je sastav bio crveno-crne koalicije i zato nas ovde maltretira. Ovo što radi je na granici sadizma. Ova šikana koju građani ovde slušaju zato što, da, uplašio se kao i 2000.

Ovo ponovo nije član 104.Ja vas molim, imate pravo da se javite po amandmanu.Nemojte se nervirati, ja ću ponovo da vam dam reč, samo vam ukazujem na činjenicu da govorite o povredi, o članu 104. na koji ste ukazali, bez obraćanja – iz ja

kad je brutalno uvredio kolegu Srđana Milivojevića i rekao da on hrani troje dece, dok on hrani pse i mačiće i time sve roditelje bez dece na brutalan način uvredio i sada ga nije sramota da sedi. Pa, nikad ne bi trebalo da sedi tu.Drugo, on priča nama ovde da nemamo znanje, da smo nekompetentni. Nemamo, gospodine Martinoviću, ali imamo obraz, za razliku od vas, znate.Vi ste ti koji ste govorili da je SNS mafijaška organizacija, a Aleksandar Vučić izdajnik, kao što je i Milenko Jovanov govorio da je spas za Srbiju obaranje Vučića i nije vas sramota sada da sedite tu i da ga branite, a i Vučić da se sladi kako mu ljubite ruku vi koji ste ga pljuvali.Što se tiče toga ko je plaćenik, treba da se stidite. Vi nekom u ovom domu da kažete da je plaćenik, vi koji ste strane sluge, vi koji ste prodali Kosovo, vi koji ste dali Kinezima istočnu Srbiju, vi koji ćete Rio Tintu da date zapadnu Srbiju? Vi ćete da kažete nekome da je plaćenik? Arapima dajete zemlju. Sve ste rasprodali što može. Sram da vas bude!Drugo, pričate o krivičnim prijavama? Da, podneo sam krivične prijave i protiv vas i protiv Ane Brnabić i Zorane Mihajlović, ali nema sudova. Razorili ste ih vi koji ste uzimali koru hleba profesorkama na višoj školi sada se usuđujete da nekome ovde držite lekcije i držite pridike.Što se poljoprivrede tiče, u nju ste ušli pre dva meseca, pa niste znali ni kako izgleda šta ni na pijaci kada odete, pa zato i ne znate da je 2011. godine po popisu bilo 635 hiljada

platio sam kaznu zato što sam zaprašivao komarce, davao društvu za mentalno nerazvijene osobe itd. a vi bez javne nabavke sprovodite EXPO od 17 milijardi evra bez i jedne nabavke.

kako je narod izabrao 2000. i zato se plašio i sada, pošto vidi istu volju naroda da smeni istu vlast, ponoviću, crveno-crnu koaliciju kao i 2000. Zato je prvo Maja Gojković degradirala ovu Skupštinu praveći rijaliti od nje sa istim ovakvima, u najvećem savezništvu sa Martinovićem kao šefom poslaničke grupe SNS tada.

ministar državne uprave i lokalne samouprave za najeklatantniju i dokazanu krađu izbora 17. decembra 2023. godine. Rekao ceo svet.

pa i Bilčik, pa i veliki prijatelji, partneri, sestrinske stranke, svi glasali za krađu, za dokaze koje je Evropski parlament dao zahvaljujući posmatračima. Evo ga sučesnik, direktno odgovorni ministar za birački spisak, direktno. Sada priča ove priče, stare priče, u frci, naravno, jer zna da još uvek naši ustavni zahtevi stoje u Ustavnom sudu zamrznuti i da Ustavni sud ne sme po njima da postupi, zato što bi potvrdio izbornu krađu ali zato za rudnik „Rio Tinto“ može da postupi. **Snežana Paunović** Hvala vam.Na član 56. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Novaković, Slavica Radovanović, Đorđe Stanković, Ana Eraković, Žarko Ristić, prof. dr Snežana Rakić, Aleksandar Ivanović, dr Ana Jakovljević, Uroš Đokić, Ivana Rokvić.Podnosioci, da li neko želi reč?

grupe.Dakle, vi morate da budete svesni da vladajuća većina u jednoj zemlji, a ne opozicija, određuje da li će se Poslovnik poštovati ili se neće poštovati. Dok god vi pričate van teme dnevnog reda i zloupotrebljavate brutalno govornicu, nemojte očekivati od opozicija poštuje temu dnevnog reda.Da podsetim da bi u Srbiji kao u svim uređenim zemljama trebala da postoji podela vlasti i da ministri shvate da su došli ovde da im poslanici postavljaju pitanja i da odgovaraju na pitanja u ovoj instituciji, jer samo njoj polažu račune, ali vi ste parlament toliko obesmislili da nam danas ministri dolaze ovde i drže lekcije u nastupima i epizodama svog ludila, pričaju kojekakve gluposti i nebuloze, a vi kao predsedavajući ih ne prekidate.Ja bi molio da se u budućim sazivima za sednice pokaže zdravstveni karton Aleksandra Martinovića, da ne trpimo svi lobotomiju ovde koju on sprovodi već nekoliko dana, brutalnu lobotomiju. Čovek koji je pričao o Aleksandru Vučiću sve najgore, kako je izdajnik epskih razmera, pa je onda prišao da mu ljubi skute, sad postao ministar i troluje opoziciju i dalje filozofira o ne znam ni ja čemu. On će sutra i u svaku buduću novu vlast da pređe, samo ako ga ko bude hteo, i mi prisustvujemo danas jednoj brutalnoj pljački, rasprodaji Srbije od strane režima Aleksandra Vučića, Vučevića, Brnabić... **Snežana Paunović** Moram samo na trenutak, dozvolite, pa ću vam vratiti reč.Ukazali ste pre nepunih pet minuta na povredu člana 106. koji kaže precizno da se govori samo o temi dnevnog reda i bili ste u pravu, i bili ste u pravu, čak vam i nisam osporila ukazivanje na Poslovnik. Sad vas pitam – o čemu govorite vi ako amandman glasi da u stavu 12. reč „može“, zamenjuje se rečcom „će“.(Miloš Mislim da ste o „će“ govorili dosta.Kolega Jovanoviću, imate vreme poslaničke grupe, želite po amandmanu.Izvolite.

Toliko o tome.Sve je u redu. Ukazivali ste na povredu Poslovnika, kolega Jovanoviću, isto kao i vaš i moj kolega Parandilović, a sada ste ga grubo prekršili, odnosno ja kada sam vas pustila.Na član 56. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Novaković, Slavica Radovanović, Đorđe Stanković, Ana Eraković, Žarko Ristić, prof. dr Snežana Rakić, Aleksandar Ivanović, dr Ana Jakovljević, Uroš Đokić i Ivana Rokvić.Da li neko od predlagača želi reč? član 63. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Borislav Novaković, Slavica Radovanović, Đorđe Stanković, Ana Eraković, Žarko Ristić, prof. dr Snežana Rakić, Aleksandar Ivanović, dr Ana Jakovljević, Uroš Đokić i Ivana Rokvić.Da li neko želi reč? član 64. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Novaković, Slavica Radovanović, Đorđe Stanković, Ana Eraković, Žarko Ristić, prof. dr Snežana Rakić, Aleksandar Ivanović, dr Ana Jakovljević, Uroš Đokić i Ivana Rokvić.Da li neko želi reč po amandmanu?Pošto smo završili pretres po svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u

koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici:

prof. dr Slobodan Cvejić, dr Tatjana Marković Topalović, Slobodan Petrović,Borislav Novaković, Slavica Radovanović, Đorđe Stanković, Uroš Đokić, dr Ana Jakovljević, Ivana Rokvić, Ana Eraković, prof. dr Snežana Rakić, Aleksandar Ivanović, Žarko Ristić, Miloš Parandilović, Dragan Ninković, Radomir Lazović, doc. dr Biljana Đorđević, Robert Kozma, prof. dr Đorđe Pavićević, Natalija Stojmenović, doc. dr Rastislav Dinić, Marina Mijatović, Bogdan Radovanović, dr Zoran Lutovac, Filip Tatalović, dr Nenad Mitrović, Dragana Rašić, dr Ksenija Marković, Nebojša Novaković, Srđan Milivojević i dr Dragana Rakić.Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres

ja ću sada ipak dati reč, pošto smo završili sa zakonom zbog kog je guvernerka Narodne banke bila tu, oprostite što nisam videla vašu prijavu.Izvinjavam se poslanicama. Nastavićemo samo da gospođa Tabaković završi.Izvolite i oprostite još jednom. Najkraće moguće. Zahvaljujem se svima koji su učestvovali u raspravi, ali bih želela da ovaj dom, vaše prisustvo iskoristim da najavim da ćemo se, nadam se, u toku jesenjeg zasedanja videti sa novim Predlogom zakona, koji građanima Srbije mnogo znači, o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga gde ćemo iskoristiti svoju mogućnost podnošenja zakonskih inicijativa da ograničimo visinu kamatnih stopa na stambene kredite, ali da isto tako ograničimo visinu, negde nominalnu, negde efektivnu, kamatnih stopa na dozvoljeni i nedozvoljeni minus, ali isto tako i na gotovinske i potrošačke kredite. O detaljima neću govoriti, ali će ubrzo biti otvorena javna rasprava i pozivam sve da učestvuju u ovoj raspravi.Zahvaljujem se predsedavajućoj što mi je dala reč i da zaključim da je to zajednički napor Vlade Republike Srbije, predsednika Aleksandra Vučića i Narodne banke Srbije koji svako u okviru svojih nadležnosti radi na očuvanju standarda građana Srbije. Zahvaljujem se još jednom svima.

Jelena Milošević, Irena Živković, Jelena Spirić, Željko Veselinović, Sonja Pernat, Dušan Nikezić, Dalibor Jekić, Branko Miljuš, Milan Popović, Tatjana Pašić i Đorđe Đorđić, zajedno - Aleksandar Jovanović, Danijela Nestorović, dr Milica Marušić Jablanović, Dragan Jonić i Goran Petković, zajedno mr. Zdravko Ponoš, Stefan Janjić, dr Tijana Perić Diligentski, prof. dr Dragan Delić, prof. dr Slobodan Cvejić, dr Tatjana Marković Topalović i Slobodan Petrović, zajedno Borislav Novaković, Slavica Radovanović, Đorđe Stanković, Uroš Đokić, dr Ana Jakovljević, Ivana Rokvić, Ana Eraković, prof. dr Snežana Rakić, Aleksandar Ivanović, Žarko Ristić, Miloš Parandilović i Dragan Ninković, zajedno Radomir Lazović, docent dr Biljana Đorđević, Robert Kozma, prof. dr Đorđe Pavićević, Natalija Stojmenović, docent dr Rastislav Dinić, Marina Mijatović i Bogdan Radovanović i zajedno dr Zoran Lutovac, Filip Tatalović, dr Nenad Mitrović, Dragana Rašić, dr Ksenija Marković i Nebojša Novaković.Jelena **Jelena Spirić** Podneli smo amandman naravno kojim brišemo član i protivimo se ludačkom zaduživanju od čak 42 milijarde za nacionalni stadion, jer na kraju krajeva cela Srbija zna da je to nepotrebno nepotrebno rasipanje para i još jedan koruptivni projekat vlasti u kome se narodu bukvalno skida koža za leđa dok se oni bliski vlasti bogate.Primer za to je i stadion u Leskovcu, na kome je pre samo dva dana prodato slovima nula dinara inače ja dolazim iz tog Leskovca i tamo imamo kao primer te korupcije imamo podizvođača radova, podizvođača koji je kum gradonačelnika Leskovca, koji je ležao zatvor zbog utaje poreza, onda imamo gradonačelnika koji je osuđivan za nasilje i evo ovako u vašem „Blicu“ gde piše - pucao, udarao pištoljem, šutirao osuđeni gradonačelnik koji je i dalje gradonačelnik inače bivši ministar u vreme radikala.Onda imamo izvođača radova na stadionu firmu GAT

o nacionalnom stadionu i uvezujem ga sa stadionom u Leskovcu i hoću da navedem da će sigurno ta firma GAT ponovo kažem čiji je vlasnik hapšen u Republici Srpskoj i Crnoj Gori pod sumnjom da je kupovao glasove za SNS satelite i evo sada dolazim do toga da imamo činjenice da je Srpska napredna stranka jedna kriminalna organizacija i da upravo u vašoj stanci

Imala sam oko vas bar sedam podignutih Poslovnika zbog izlaganja ministra Martinovića, jer ste bili apsolutno uvređeni činjenicom da vam je rečeno da ste plaćenici ili šta god. A sada kažete svojim kolegama poslanicima - da su kriminalna organizacija. Ne izgovorili ste vrlo precizno - Srpska napredna stranka je kriminalna organizacija.Ja vas molim, ovo je poslednji put da neću izreći opomenu, vratite se na amandman i govorite o onome što je na dnevnom vredi. Puna je lista. Zabeležiću da ste se javili, sada moram da obrišem Listu da biste vi ponovo dobili reč da govorite nadam se o amandmanu.Izvolite, samo se prijavite još jednom.Hvala, **Jelena Spirić** Koristiću naravno nakon ovoga i vreme grupe, ja ovde nisam nikoga optuživala ovo su dokazi i ovo su već osuđivana lica koju su predstavnici Srpske napredne stranke.Ali nastaviću o nacionalnom stadionu da u principu i cela nacija zna da trenutna vlast radi i izgrađuje i da imate izgradnju zaradu ugradnje.Inače, predsednik Vučić je naveo predsednik Vučić je naveo da pri izgradnji gde je ovaj Nacionalni stadion da ćete graditi i one po Srbiji da ćete graditi da bi sklonili decu sa ulice i da će tako biti i na stadionu, deca sa stadiona u Leskovcu isterana i izbačena sa stadiona, gde se ona zimi presvlače napolju na pomoćnom stadionu sigurno da ne bi ovako uništavala fensi svlačionice stadiona i stadion, ne znam da li znaju građani Srbije, da stadion ima grejače za travu, ima grejače za travu dok po Leskovcu učionice nemaju grejanje i skraćuju časovi i zimi i da je tako u školi u Predejanu i Medicinskoj školi.Žao mi je što ovde nema ministra Glišića da uzme da građanima i Leskovca i Srbije kaže da ko je konkretno odlučio da je prioritet u Srbiji i konkretno u Leskovcu stadion a ne grejanje u školama, ne samo grejanje u školama, već isto struja u bolnici. Zato što smo mi zimus imali slučaj da nije bilo struje u bolnici, ali da su reflektori na tom istom stadionu blještali.Konkretno, blještali.Konkretno, u toj bolnici leči se preko 200.000 hiljada ljudi u celom Jablaničkom okrugu i ta bolnica nije imala struju zato što nije radio agregat. Za to nije bilo para.Vraćam se na gospodina Glišića i na prioritete.

koji rade najviše a plaćeni su najmanje u Srbiji, ali isto tako i na račun onih radnika u javnom preduzeću „Pijaca“ kojima kasni preko 10

i na bazi samo što se tiče ovog kredita to bi značilo da će 71 milion evra biti nenamenski potrošeno i to je 71 milion para svih građana Srbije.Onda slušamo kako će taj neki EKSPO zajedno za nacionalnim stadionom stadionom uticati na standard građana. Ponovo kažem, žao mi je što gospođa Brnabić nije ovde zato što bi mi odgovorila. Eto ona je promovisala taj EKSPO u Lebanu, Lebanu opštini sa najmanjim primanjima u Srbiji. U tom trenutku kada je ona promovisala EKSPO ljudi u javnom preduzeću za održavanje puteva dobili su otkaze. Dobili su otkaze, ostali na ulici, čak nisu dobili ni otpremnine i kako to onda neki boljitak i neki, kako je ona već navela, zamajac kada mi za koruptivni EKSPO, malopre čini mi se da je kolega spomenuo da za koruptivni EKSPO dajemo 18 milijardi evra,

ćemo ovde imati najskuplji stadion u celoj i centralnoj i istočnoj Evropi. Jedino je onaj u Mađarskoj, zato što je ipak gospodin Orban profesor za takve neke stvari i da će na tom stadionu jedna stolica, jedna stolica koštaće preko 10 hiljada evra. hiljada evra. Molim da objasnite radnicima kako imaju stadion čije jedno sedište je skuplje od onih koje će imati „Milan“ i „Inter“, „Milan“ i „Inter“, ali nemaju redovne plate i imaju bonuse koji su kasnili.Da isto tako objasnite i poljoprivrednicima zašto jedno sedište košta više od „Sevilje“ i FD „Roma“, a njima ne želite da povećate subvencije i recite građanima da će samo objekat otplatiti tek za 37 godina, prema vašoj prethodnoj studiji opravdanosti koju tako vešto krijete.Onda samo recite i porodiljama kojima kupujete ventilatore umesto klima, zašto zadužuje čak i decu njihove novorođene dece?Nema dece?Nema ni gospođe Vujović da kaže zašto je briga za činjenicu da Agencija za zaštitu životne sredine navodi da se trenutno prečišćava samo 13,5% 13,5% otpadnih voda, dok svi ostali otrovi završavaju u našim rekama, i tu čak zaostajemo i za Albanijom i za Bosnom i deca u 21. veku gaze fekalije, dok se SNS bogati. Građani nisu zaslužili da nemaju ove neke elementarne uslove za dostojanstven život, zarad vašeg bogaćenja, ali i nekih dečačkih snova vašeg vođe da, eto, pimpuje loptu sa Piksijem na otvaranjima ovih stadiona. I samo da znate da kompleksi se ne smeju lečiti na štetu cele nacije. Hvala. Gospođo Tepić, vi ste odustali od povrede Poslovnika? Ja sam pomislila da ste razumeli moju poziciju posle

Ne, neću, nego čisto zarad javnosti. Nikom nisam prekinula, vratila sam vam sve vreme uredno. Izvolite. **Marinika Tepić** Vi vrlo dobro znate, toliko iskustva imate, da nije pitanje uvek u vraćanju vremena, nego kada prekinete, vi dekoncentrišete narodnog poslanika, naročito ako je on nov, a mi smo jako ponosni na naše nove narodne poslanike koji dolaze iz cele Srbije, a ne samo iz Beograda.Vi ste pokušali da ukažete koleginici Spirić da kakve to veze ima sa amandmanom. Pa, ima veze. Kako nema veze? Ali da ste imali strpljenja da saslušate, ne biste je prekinuli, a to se ne radi. Vi kao, nemojte zameriti, starija koleginica treba da uvažite mlađe koleginice i da im pomognete, a ne da se ovako ponašate. Inače, jako

koji nemaju mogućnost, zbog cenzure medija i zloupotreba, da čuju kako se živi u Leskovcu, u Boru, u Nišu, u Sremskoj Mitrovici, u Kragujevcu, ovo im je jedina prilika da čuju. Tako da, molim vas da naročito obratite pažnju na ljude koji nisu

kada je u pitanju parlamentarni rad ja poštujem mlade kolege i zato sam i probala da ukažem, upravo iz iskustva, treba govoriti o amandmanu, jer je ovo rasprava u pojedinostima.Vi ste u pravu, tačka dnevnog reda bile su i takse za RTS, ali je ona prošla. E sad, zato što sam prihvatila sve vaše kritike na temu izlaganja ministra Martinovića, probala sam da ukažem, da ne upadamo ponovo u zamku da svi govorimo o svemu, ali nemam ništa protiv, u konačnoj verziji, nije se zbunila vaša mlada koleginica, vi ste iskusan poslanik koju je i nju pripremio i tekstualno, tako da ja mislim da ste se uzrujali bez potrebe.Nastavljamo po amandmanu.U ime podnosioca, gospođa **Tijana Perić Diligenski** Zahvaljujem, predsedavajuća.Stranka Srbija centar glasaće protiv Predloga zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanske štedionice a.d. zarad izgradnje Nacionalnog stadiona.Ukoliko Banka Poštanska štedionica ima nešto likvidnih sredstava, a podsetiću građane da je Republika Srbija većinski deoničar u ovoj banci, sa preko 78% vlasništva, onda je ovaj novac mogao da bude na raspolaganju građanima i da se iskoristi za celishodnije stvari. Bilo je moguće da se uloži u postojeće sale, da se obnove sale i borilišta u osnovnim i u srednjim školama, deca su nam sve gojaznija, sve su manje fizički aktivna, da ne kažem da su pasivnija, mnoga deca imaju probleme sa kičmom.Dakle, bilo je moguće da se novac uloži i u obnovu porodilišta, da đaci koji žive van Beograda dobiju besplatne udžbenike i školski pribor, budući da samo beogradska deca, zbog izbora održanih u junu, ad hok su dobila mogućnost da imaju pravo na besplatne udžbenike.Bilo je takođe moguće da se obnove ruinirani kulturni centri, ali takođe, gospodine Martinoviću, da se dodatno podrži naš agrar. Vi ste postali ekspert za junice, za stočarstvo, povrtarstvo, pa evo jedna ideja. Zašto se ne bi ova novčana injekcija uložila u Mačvanski okrug, koji leži na 57.000 hektara izuzetno plodnog zemljišta, koji je bogat…Molim vas, prekinite da me maltretirate! Konstantno to radite. Javite se za reč i budite muško! Znači, stalno to radite! Dosta više! Ovo nije

se zadužuje kod Banke Poštanske štedionice iz jednog jedinog razloga, a to je da zaobiđe tender, odnosno proceduru javnih nabavki i da direktnom pogodbom zaključi vrlo unosan posao za kineskog investitora. Zašto to radimo? Dakle, zašto konstantno dezavuišemo opšte zakone? Zašto stalno favorizujemo leks specijalise? To je jedna matrica koja mora da se prekine.Vraćam se na Mačvu, 57.000 hektara plodnog zemljišta bogatog nadzemnim, podzemnim, termalnim vodama. Zamislite da ste ovde uložili 360 miliona evra, da ste uložili samo u plastenike i u povrtarstvo, za tri do pet godina stvorila bi se nova vrednost, koja bi samo po jednom hektaru iznosila 500.000 evra godišnje, puta 56.000 hektara, pa znate vi koji je to novac, koja je to suma, pa to je stostruko puta više u odnosu na rudnu rentu, za koju tvrdite da će biti neko naše spasonosno uostalom, da li je Srbiji neophodan stadion sa 52.000 mesta? To je faraonski projekat. To je megalomanski projekat, koji je očigledno viđen za sletove šefa države i njegove prve dame, kao onomad za Dan mladosti, a građani Srbije će imati mogućnost samo da tom stadionu daju ime.Naš narod je uvek bio kreativan, hrabar, odvažan, ima jedna fantastična narodna poslovica, koja prerasta prostorne i vremenske okvire i koja glasi – lako je tuđim nečim gloginje mlatiti. Namlatiste se vi gloginja preko grbače ovog naroda previše. Zadužujete 2,6 milijardi evra, vi koristite iz budžetskih rezervi krajnje neovlašćeno i na jedan način koji je krajnje netransparentan. Dakle, novac je mogao da se locira u mnogo svrsishodnije projekte koji bi bili na korist svih građana Republike Srbije, a ne samo zarad

želite da nastavite po amandmanu, ja ću vam vratiti reč, ali se molim vas nemojte obraćati poslanicima direktno.(Tijana čujete.)Uvažena koleginice, ja još uvek čujem zahvaljujući ušima. Povez preko očiju mi u tom kontekstu ne bi mnogo značio. Nemam povez, vrlo dobro čujem i ukazujem poslanicima da se smire. Vas molim samo da mi kažete – da li želite da nastavite da govorite obraćajući se srpskoj javnosti i ako ima potrebe meni kao predsedavajućem, bez direktnom obraćanja kolegama? Ako to može, ja ću vam vratiti reč.Izvolite. Mislim da nije korektno, da sam ja izuzetno vaspitana i kulturna i mislim da bi trebalo da upozorite i one mangupe iz sopstvenih redova. Zahvaljujem. Hvala